Kohale registreerus 26 Riigikogu liiget ja puudub 75. Infotunnis osalevad järgmised valitsuse liikmed: peaminister Kaja Kallas, riigihalduse minister Jaak Aab ning ettevõtlus‑ ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt. Mul on palve. Meil on sügishooaeg ja väike meeldetuletus: kaks minutit küsimiseks ja kolm minutit vastamiseks. Kuna on tõsiselt palju küsimusi esitatud, kümmekond küsimust, siis ma teen ettepaneku, et iga küsimuse juures oleks üks täpsustav küsimus ja üks

Sellele vastab peaminister Kaja Kallas ja teema on vaktsineerimise korraldamine. Rene Kokk, palun! Aitäh, austatud esimees! Lugupeetud peaminister! Hiljutine Riigikontrolli analüüs ütles, et 170 000 vaktsiini seisis laos ajal, kui Eestis olicirca100 000 inimest, kes soovisid vabatahtlikult ennast vaktsineerida.

Laste vaktsineerimine ilma vanemate loata on täiesti lubamatu. Aga küsida tahan seda, kas valitsuses on olnud ka arutelu, kui palju inimesi teie plaani kohaselt võiks töö kaotada sellise käitumise tulemusena, nagu praegu Kaitsevägi, PPA ja Kaitseliit kultiveerivad. Milliste summadega olete arvestanud ja arvestamas ka riigieelarve koostamisel? Võib üsna kindel olla, et see saab kajastamist kohtuprotsesside näol, kui inimesed hakkavad oma õiguste eest seisma. Kas te olete selle peale mõelnud? Kaja Kallas, palun! Aitäh küsimuse eest! Tere tulemast tagasi suvepuhkuselt! Vaktsineerimine on tõepoolest see, mis aitab inimesi kaitsta ja seetõttu me oleme loonud vaktsineerimiseks kõik võimalused. kevadel oli olukord, kus vaktsiini oli puudu ja seetõttu me pidime fokuseeritult lähenema teatud gruppidele, et nad oleksid vaktsineerimisel eelisseisus. Aga nüüd, kui meil enam vaktsiinide defitsiiti ei ole, oleme vaktsineerimisvõimalusi järjest juurde loonud. Me oleme loonud erinevaid võimalusi vaktsineerida end ilma ette registreerimata, me oleme loonud võimalusi vaktsineerida kodu lähedal, me oleme loonud võimalusi vaktsineerida koolides. Eelmisest nädalast hakkasid

Põhiseaduse kohaselt kaalub inimese õigus elule kindlasti üles teise inimese õiguse ennast sellel konkreetsel ametikohal töötades mitte vaktsineerida, sest selline inimene on nendele nõrgematele inimestele lihtsalt terviseohuks

käis läbi juba jutt, et vaktsiine asemele soetades me räägime hinnalipikust 4–6 miljonit. Lisaks on ajakirjanduses olnud juttu sellest, et me lubasime Eesti riigi poolt toetada neid riike, kus oli vaktsiinidega raskem olukord, st me anname

pluss need, mis me pidime veel juurde ostma, et ära anda nendele, kes on meist raskemas olukorras? Ja kas keegi lõpuks poliitilisel tasandil selle kobarkäki eest ka vastutuse võtab? Praegu karistame küll kõrvalseisjaid

Te küsite, kui paljud inimesed seisavad võimaliku töökaotusega silmitsi. Nagu ma ütlesin, tööandjal on õigus teha riskianalüüs ja tuvastada, kas on võimalik võtta kasutusele muid meetmeid. Seejärel saab tööandja, olgu see siis Kaitsevägi või Politsei‑ ja Piirivalveamet, oma tööd ümber korraldada. Ehk seda numbrit, inimesed võivad sattuda ohtu, et nad vallandatakse, lihtsalt pole olemas. Eriti kui me vaatame, et Kaitseväes on 90% inimestest vaktsineeritud. Nii et ma arvan küll, et siin võetakse enne seda kasutusele kõik muud meetmed.Nüüd tulen selle vaktsiinilao juurde.

Küsimus on selles, kuidas me saame vältida selliseid asju edaspidi. Teiseks, te küsite konkreetset rahalist hinnangut. Üks asi on need vaktsiinid, mis läksid hukka,

kellel juba sellised laod on olemas. Aga kõik see kogumis tähendab üüratuid summasid, mida tuleb järk-järgult tasuda. Aitäh! Nüüd üks lisaküsimus siit saalist. Alar Laneman, palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Väga austatud peaminister! Tervis ja tervisega seonduv on väga tähtis ja väga isiklik iga inimese jaoks. Siin on õigete otsuste tegemiseks äärmiselt oluline ka adekvaatne ja ajaga kaasas käiv informatsioon. Minu küsimus, mõnes mõttes ka palve on see: kas ei jää mitte muljet, et me ei jälgi piisavalt ega analüüsi maailmas toimuvat ja see võib-olla ei lase meil adekvaatselt meetmeid vastavalt olukorrale kohandada ega aita ka inimesi otsuste tegemisel? Võib-olla oleks abiks näiteks, kui teadusnõukoda või muud targad inimesed kommenteeriksid meediast läbikäinud teemasid, nagu Islandil toimuvat, Gibraltaril, Indias toimuvat seoses vaktsineerimisega, seoses ravimitega. Kui seda ei tehta, see põhjustab konspiratsiooniteooriaid ja kuulujutte ja ajab inimesi segadusse. Viimane näide, mille kohta ma muide küsisin ühelt valitsuse liikmelt siin mõni aeg tagasi, aga ma ei ole saanud vastust: UK valitsuse poolt on üllitatud raport, tehniline briifing, mis toob mõned väga hirmutavad andmed. Näiteks, kahe vaktsiiniga süstitud haigestunud – 47 400 surnut, mittevaktsineeritud – 150 200 surnut. surnut. Sellised andmed vajavad väga head professionaalset tõlgendamist, sest kui seda ei tehta, hakkavad inimesed neid ise tõlgendama. Kui saaksite siin aidata, oleksin väga tänulik. Kaja palun! Aitäh! Loomulikult, me jälgime kogu seda informatsiooni, mis on maailmas ja erinevates Euroopa riikides samamoodi. Teadusel ei ole rahvust ja neid uuringuid tehakse erinevates erinevates riikides. Seda infot jälgib ka teadusnõukoda. Loomulikult, nad seda infot ka kajastavad. Teil on alati võimalus ka nende käest, konkreetselt teadlaste arvamust küsida, erinevate riikide olukorra kohta ja järelduste kohta ka. Ma olen teiega väga nõus, et kui asjad on ebaselged, siis levivad vandenõuteooriad, ja paraku paraku neid vandenõuteooriaid ikkagi tekib ja neid levitatakse. Me elame ühiskonnas, kus väga kergesti on võimalik igasugust infot levitada. Paraku usuvad inimesed väga kergekäeliselt igasugust infot, mis tuleb erinevatest allikatest.Mida ma tahan rõhutada? Ega vaktsiin COVID‑i vastu ei tee kedagi kuulikindlaks ehk mida rohkem on vaktsineeritud inimesi maailmas, seda rohkem hakkab surema ka inimesi, kes on saanud vaktsiini. Nad võivad surra südameinfarkti, nad võivad surra insuldi või õnnetuste

öelda, et vaktsineeritud inimesed surevad. See ei tähenda, et nad surevad selle vaktsiini tagajärjel, aga see vaktsiin ei kaitse sind kõikide maailma hädade eest ja seda polegi ju keegi väitnud.

Selle on esitanud Riigikogu liige Priit Sibul, sellele vastab peaminister Kaja Kallas. Teemaks on koroonaviiruse ohjamine. Priit Sibul, palun!

on probleem väiksem. Ma absoluutselt, kahe käega kirjutan alla just sellele, millest te viimati rääkisite, et vaktsineerimine on igati mõistlik, selleks et inimesed saaksid viiruse lihtsamini läbi põdeda, ja see aitab ühiskonnas viiruse levikut kontrolli all hoida.

Jah, teil on selles õigus, et vaktsineeritud võivad seda haigust edasi kanda ja selle tõttu on tungiv soovitus kõigile, kellel on haigusnähud, mitte minna välja, isegi kui te olete vaktsineeritud. Vaktsineerimine kaitseb siiski raskete haigusjuhtude eest ja teadlased ka ütlevad, et kui te olete vaktsineeritud, siis isegi kui te seda viirust kannate, siis te levitate seda vähem ja seetõttu olete vähem ohtlik.Minu käest on küsitud, kas vaktsineeritud inimesed peaksid tegema

ohtlikud ollakse ju eelkõige inimestele, kes ei ole vaktsineeritud. Aga miks on see oht neile, kes ei ole vaktsineeritud? Just sellepärast, et nad ei ole iseennast kaitsnud, ehk nad ei ole vaktsineeritud, see oht ei ole mitte nii väga vaktsineeritutel omavahel.Meil oli valitsuses

Teine valik oli see, et teha piirangud ühtlaselt kõigile, mis ei oleks jällegi õiglane tegelikult ei nende ettevõtete suhtes, mis lähevad kinni, nende töötajate suhtes, ega ka inimeste suhtes, kes on käitunud vastutustundlikult. Kolmas valik oli see, et teha vahet kontrollitud keskkondadel, kus me palume seda tervisetõendit esitada, kus nakkusoht on väiksem, ja kohtadel, kus me seda ei tee ja kus me palume kanda maski, nagu ühistransport, kirik, avalikud kohad. Aitäh!

Ehk tegemist ei ole nakkusohutust tõendava dokumendiga, vaid nii, nagu te praegu õigesti ütlesite, vaktsineerimist tõendava dokumendiga, ja nii tulekski seda käsitleda.

Mis teie valitsusjuhina planeerite teha? Päris mitmed ametnikud on töölt lahkunud, mõned on lahti lastud, varsti ei olegi enam kedagi muud vastutusele võtta, jääbki ainult Tanel Kiik ise. Kui kaua te kavatsete meil lasta seda

Riigikogu liikmetel puhkust. Ma mäletan, kuidas mind parandas ametikaaslane Jevgeni Ossinovski, kui mina ütlesin "töö‑ ja terviseminister". Ta alati parandas, et tervis kõigepealt ja siis töö. Nii et ma parandan ka teid: tervise‑ ja tööminister.Kaja Kallas,

paar päeva tagasi ma istusin koos käitumisteadlastega, et aru saada. Meil on inimesed, kes kõhklevad. Miks nad kõhklevad? On inimesi, kes ütlevad, et nad ilmselt ei vaktsineeri, on inimesi, kes ütlevad, et nad ilmselt vaktsineerivad, aga neil on kõhklused.Esimene murekoht, mis kõigil on, on seotud vaktsiini kõrvaltoimetega. Mida me selle jaoks teeme? Me tegelikult teeme ka infomaterjalid, mis neid hirme aitaksid ületada. Nagu ma enne ütlesin,

vaktsineerimise õhtu sellel nädalal, vaktsineerimisbussid, vaktsineerimiskiirabi, perearstid helistavad läbi, nõustavad, ka apteegid teevad seda. Tervise‑ ja tööminister jah pingutab väga selle nimel, et seda eesmärki täita. Kuid praeguseks on selge, et järgmisel nädalal me seda eesmärki täita kindlasti ei suuda.

eesmärgi saavutamiseni on veel tükk maad minna ja selles suhtes peab pingutama. Kas tervise‑ ja tööministri

mis vaktsineerimise teel on. Kas seejärel hakkavad inimesed rohkem vaktsineerima ja me saame need viimased inimesed, kes ei ole veendunud vaktsineerimisvastased,

Nüüd üks lisaküsimus. Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud peaminister! Oma eelmistes vastustes te väga selgelt ütlesite, et vaktsineerimata inimesed on süüdi selles, kui inimesed peavad surema.

Teiseks, vaktsineeritud kannavad viirust samamoodi edasi nagu mittevaktsineeritud, sellest on ka siin täna juba päris palju juttu olnud, mistõttu vaktsineerimata inimeste kellegi surmas süüdistamine on vale. Ainuüksi vihjed sellele on samuti äärmiselt kohatud. Oma teises vastuses aga ütlesite, et ka vaktsineeritud inimesed surevad, et keegi ei ole kuulikindel, ka vaktsineeritud inimesed hakkavad lõpuks surema. Ehk lihtsalt minnes mööda teie sõnu ja teie vihjavat retoorikat: kas teie sõnade kohaselt võib siis ka vaktsineerijaid ja vaktsiine hakata süüdistama kellegi surmas? Kaja Kallas, palun! Kaja Kallas, palun! Aitäh! Ma saan aru, et Riigikogu liikmetel küll puhkust ei ole, aga ma näen rõõmuga, et teie olete küll hästi puhanud ja oma endises kurjuses täiega tagasi. Tõde teid väga palju muidugi ei seo ja te panete mulle suhu sõnu, mida ma ei ole öelnud.

ei tee inimest kuulikindlaks kõikide teiste haiguste, maailma murede ja kõige selle vastu.Tulles selle hooldekodujuhtumi juurde, siis fakt on see, et oli hooldustöötaja, kes oli vaktsineerimata. Fakt on see, et temal oli COVID‑19 viirus, ja fakt on see, et ta tõi selle viiruse sinna hooldekodusse, ja fakt on see, et nakatusid 18 inimest, nendest kolm surid. Need on faktid ja nendele faktidele tuleb otsa vaadata täpselt nii, nagu nad on. Aitäh! Enne, kui ma lõpetan selle küsimuse käsitlemise, protseduuriline küsimus, Henn Põlluaas. Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Mind paneb väga imestama see, kui peaminister tuleb Riigikogu ette Riigikogu liikmete küsimustele vastama, siis selle asemel et vastata, ta alustab oma sõnavõttu inetuste ja süüdistustega, tembeldades Riigikogu liikmeid kurjuse kehastuseks jne, et nad on jälle oma endises kurjuses tagasi. Kas te peate seda kohaseks, viisakaks ja võimalikuks, et peaminister sellisel kombel suhtub Riigikokku ja Riigikogu liikmetesse? Aitäh! Ma kindlasti arvan, et austust mõlemalt poolt on rohkem vaja. Kindlasti meile see uus istungjärk seda ka annab. Kalle Grünthal, protseduuriline küsimus, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Tihtipeale heidetakse EKRE‑le ette, et nad on oma sõnakasutuses niisugused ja naasugused. Aga mul on väga ebameeldiv tõdeda, et vastuses Riigikogu liikme Helle‑Moonika küsimusele, väga asjalikule küsimusele minu meelest, kus polnud mingisugust irooniat, vaid mure rahva pärast, oli esimene lause, et teid on hea näha, te olete jälle kurjuse kehastaja või midagi analoogset.

valitsuse tegevuse kohta, kohaseks? Aitäh! Ma pean kohaseks seda, mis ma ütlesin ka Henn Põlluaasale vastates, et austust mõlemalt poolt on vaja, ja ma usun, et me suudame seda siin saalis edasi anda mõlemapoolselt. Protseduuriline küsimus, Helle‑Moonika Helme, palun! Protseduuriline märkus. Ma tahan tegelikult tänada lugupeetud eesistujat, et ta selle märkuse tegi. Ma tahan meelde tuletada, et mina alustasin oma sõnavõttu

Ma soovin täpsustada, mida pidas istungi juhataja silmas austuse all. Kas see tähendab seda, et saadik ei tohiks peaministrile tema jaoks ebameeldivaid küsimusi esitada ja soovida nendele vastuseid saada? Või on selle austuse all peetud silmas ikkagi seda, et peaminister vastab saadiku esitatud küsimustele viisakas vormis ilma omapoolsete hinnangute andmiseta? Pidasin silmas seda, mida me oleme eeskätt lastetoas saanud. Protseduuriline küsimus. Kalle Grünthal,

peaministri ametit kandvale isikule märkuse selle kohta, et ta võiks vabandada Helle-Moonika Helme ees? Tänan! Ma kõigepealt ütlen, et peaminister ei kasutanud seda väljendit, mida teie ütlesite. Aga ärme siin peenhäälestust hakkame tegema. Ma arvan, et me võiksime selle teemaga edasi minna. Aga jah, nagu ma olen mitmele teie fraktsioonikaaslasele vastanud, ja ka teile, et austust vajame mõlemapoolselt.

Aga minu küsimus peaministrile lähtub murest selle pärast, milleni on viinud meie aina kasvavad elektrihinnad. Kõigi aegade rekordeid purustatakse päev-päevalt.

või sellepärast, et nende kulutused elektrile on suured. See mõjutab nii neid inimesi, kes ei saa endale lubada seda, et nad hommepäev vahetavad kõik oma valgustid kaasaegsemate vastu, mis kulutavad vähem energiat, või ostavad endale uued kodumasinad, rääkimata nendest, kelle küttesüsteemid põhinevad elektrienergial, olgu siis maaküttega või õhksoojuspumbaga, rääkimata elektriküttest. Nende jaoks on see oluline probleem. Mida plaanib valitsus teha selle jaoks, et elektri hinna tõusu erinevates

on kõrgem. Teatavasti on Eesti osake põhjamaisest elektriturust, mis on siiamaani tegelikult toonud meile odavamat elektrit sellest, mis oli siis, kui me olime üksinda. Miks? Sellepärast, et me oleme saanud osa Põhjamaade taastuvelektrist. Selle aasta probleem on see, et Norra hüdroelektrijaamades on olnud erakordselt vähe vähe vett ja paraku on olnud tegemist ka kõige tuulevaiksema suvega. Väga kõrgeks on tõusnud ka fossiilse kütuse hind (maagaas, kivisüsi) ja seda väga palju sellel põhjusel, et aastaga on kaks korda kasvanud CO2kvoodi hind: 30 eurolt 60 eurole tonni kohta. Lisaks on majanduskasv taastunud ja tänu sellele on elektritarbimine omakorda suurenenud. Te küsite, mida me teeme. Kõigepealt see küsimus, mis puudutab inimesi,

selle aasta viimases kvartalis kuulutab riik välja seni suurima taastuvelektri vähempakkumise mahus 450 gigavatt-tundi

gigavatt-tundi aastas. Lisaks otsustasime valitsuses alles hiljuti minna avaliku sektori elektritarbimisel üle taastuvenergiale, mida soovime teha sel viisil, et et tuua juurde ilma toetuseta taastuvenergiaprojekte ehk investeeritakse uutesse taastuvenergiajaamadesse, et me saaksime odavamat

Täpsustav küsimus. Indrek Saar, palun! Tänan! Välja arvatud sotsiaaltoetused on need ülejäänud muidugi kõik suhteliselt pika perspektiiviga lahendused. Küll aga on valitsus meile toonud kaks eelnõu ja surub neid jõuliselt siin Riigikogus edasi. Need tõstavad kindlasti perspektiivis

elektriarvest olulise osa moodustav taastuvenergia tasu paratamatult mitte ei lange, nagu ta perspektiivis võiks teha, vaid selle seaduseelnõu tulemusena

Täpselt samamoodi on valitsus seal leidnud lahenduse – vaidlustamata seda, et teatavates konkurentsitingimustes võiks seda kaaluda –, mis on minu hinnangul sellega, mida te kinnitasite, et elektri hinda võiks tuua pigem allapoole. Ka selle kaudu taastuvenergia tasu perspektiivis tõuseb vähemalt kolmandiku võrra.

et leida muud lahendused nende probleemide lahendamiseks, ilma et elektri hind tõuseks? Ja mis on need asjad, mida valitsus siiski lühikeses perspektiivis plaanib teha? Praegu te viitasite kohaliku omavalitsuse tegevusele, aga ka valitsusel on kindlasti omad hoovad selle jaoks, et elektri hinna

vaid tegelikult on väga selged piirid, kus ja millistele tingimustele vastavalt seda teha saab. See ei tohi olla puit, mis on suure

aga samas ehitusjäätmed 8–13 eurot megavatt-tunni kohta ja see toetusmäär on puhtalt 10 eurot. Te ütlete, et see ei ole oluline, mida me pikas perspektiivis teeme, aga see on küll oluline. Võib-olla Võib-olla mitte sõna-sõnalt niimoodi, aga just sellepärast, et neid asju ei ole varasemalt tehtud, me praegu sellises olukorras oleme. Meil ei ole piisavalt taastuvenergia tootmisvõimsusi, mis annaksid meile odavamat elektrit. Nüüd tulen selle juurde, mida te ütlesite: suurtarbijatel taastuvenergia tasu vähendamine. On tõsi, et edaspidi soovitakse taastuvenergia tasu diferentseerida suurtarbijatele ja väiketarbijatele. Selle vähendamise eesmärk on vähendada võrgutasusid,

Pikas perspektiivis on oluline veel see, et me räägime ka Euroopa tasandil sellest, kus meil on energiaallikaid. Meil on näiteks tohutu meretuuleparkide potentsiaal. Me arendame lätlastega koos ühist meretuuleparki just selleks, et oleks seda tootmisvõimsust.

Aga küsimus oli, et mis siis valitsus lühikeses perspektiivis teeb. Nagu üks majanduspoliitika klassikuid on öelnud, et pikas perspektiivis oleme me kõik surnud. Kõrged elektrihinnad on meil praegu ja need

juttu sellest, et kunagi ühe teise eelnõuga võiks seda teha, aga seda pole Riigikogu isegi veel menetlema hakanud. Tegelikult on selle eelnõu raam muutunud ju erakordselt laiaks. Nii et tõepoolest, see võib kaasa tuua taastuvenergia [tasu] tõusu lausa kolmandiku võrra, kui näiteks järgmine valitsus otsustab kuulutada välja oluliselt suurema puidu masspõletamise projekti, kui siiani juttu on olnud. Ilmselgelt see eelnõu tõstab taastuvenergia tasu. Teine eelnõu, täpselt samamoodi, suurendab taastuvenergia tasu 40%. See on see ettepanek siin ja praegu, mida teie olete Eesti tarbijatele teinud: suurendada elektri hinda taastuvenergia tasu kaudu, kahe konkreetse eelnõuga.

palun! Kaja Kallas, palun! Aitäh! Mis puudutab puidu põletamist Narva kateldes, siis seal on neli tingimust. Esiteks kasutatakse jäätmepuitu, selleks on fikseeritud jäätmepuidu maksimumdiameeter. Teiseks, toetusele on kehtestatud hinnalagi

Ma ei saa teie mõttekäigust selles mõttes lõpuni aru. Jah, ma möönan, et elektrihindade tõus on praegu igal pool maailmas ja see on probleem.

järjest rohkem taastuvenergiaallikaid, siis seda toetust makstakse. See toetus on piiratud ju 12 aastaga alates tootmise alustamisest. Kui ma vastasin Indrek Saare küsimusele, siis ma tõingi välja, mis on need meetmed, mida me teeme selleks, et vabaneda tegelikult taastuvenergia toetuse Ehk siis see motivatsioon luua uusi taastuvenergiavõimsusi tuleks tegelikult muust kohast kui ainult see taastuvenergia tasu, just selleks, et vähendada taastuvenergia tasu, mis tõepoolest inimeste elektriarvest moodustab üsna suure osa. palun! Aitäh! Sellega ma ei lõpeta antud küsimuse käsitlemist, sest meil on protseduuriline küsimus. Indrek Saar, palun! Aitäh sõna andmast! Mul on üleskutse lihtsalt tulenevalt sellest, kuidas peaminister alustas vastamist minu teisele küsimusele. See loomulikult seostub sellega, millised olid protseduurilised arutelud eelmise eelmise küsimuse lõpus. Mul on üleskutse, et ärme läheme kaasa selle eeskujuga – vahel minnakse kaasa ka halva eeskujuga – ja ärme paneme teiste suhu sõnu, mida nad ei ole öelnud. Ma ei ole kunagi väitnud, et pikk perspektiiv ei ole oluline.

Siin on erinevad arvestused. Aga läheme edasi. Neljas küsimus, mille on esitanud Riigikogu liige Kert Kingo. Sellele vastab ettevõtlus‑ ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt. Teema on isiku tuvastamine ja tuvastatuks lugemine. Kert Kingo, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Eesti Sotsiaalkindlustusamet on teada andnud, et Soomes elavatel Eesti pensionäridel ei piisa oma elusoleku tuvastamisel ainult ID‑kaardist, vaid pensionisaaja peab tõendama

Rääkides elektroonilisest hääletusest, Riigi Infosüsteemide Amet 25. augustil ütles, et näotuvastuse lisamine eeldaks, et nii seadusandlikul tasandil kui ka ühiskonnas laiemalt on läbi arutatud privaatsusriive küsimus, lisaks ligipääsetavuse küsimus, kui inimesel ei ole piisavalt head internetiühendust või kaamerat, et osaleda demokraatlikus protsessis.Eelnimetatud näidetest lähtuvalt palun selgitage. Kui pensionäri elusoleku tuvastamisel ja notaritehingutes ei nähta näotuvastuse nõudmises mingit privaatsusriivet, siis kuidas saab see nii olla e‑hääletamisel? Mida privaatsusriive all silmas peetakse? Kuidas ainult e-hääletamisel saab olla probleemiks võimalik halb internetiühendus või kaamera, aga igasugustes teistes toimingutes selles probleemi ei nähta? Aitäh, lugupeetud

Selleks on kolm elektroonilise identiteedi tuvastamise võimalust: ID‑kaart, mobiil‑ID, mis on välja antud Eesti riigi poolt, ja Smart‑ID, mis vastab täpselt samasugustele turvastandarditele ja mis on erasektori lahendus. Kõik need lahendused on kaheastmelise autentimise või kaheastmelise tuvastamistasemega. See on väga oluline, et et olla kindel, et inimene on päriselt ka see, keda ta väidab ennast olevat. Te tõstatasite selle küsimuse, kas e‑valimiste puhul me võiksime minna üle näotuvastustehnoloogiale.

ja ka küberturvalisuse koha pealt. Nii et järeldus, mis sellest analüüsist tuli, oli see, et see tehnoloogia on sedapalju uus, et ei ole veel otstarbekas kasutada näotuvastust tehnoloogilise lahendusena valimiste puhul, e‑valimiste puhul siis. Loomulikult, me igapäevaelus erinevates olukordades näotuvastust

kui me räägime sellest konkreetsest pangast, mida mina kasutan, siis biomeetrilise tuvastusega on võimalik teha ülekandeid teatud väikese limiidini. Kui on suurem summa, mida üle kanda, siis tuleb ikkagi kasutada PIN‑koode. See on, ma arvan, väga õige, sest me peame olema kindlad, et need lahendused, mida me pakume, on turvalised. Ma arvan, et ei ole õige alustada uute tehnoloogiate testimist, et kas nad on head või ei ole head, kas nad on piisavalt turvalised, e‑valimiste juures. Nüüd läheme täpsustava küsimuse juurde. Kert Kingo, palun! Aitäh! Oma varasemates töökohtades tegelesin ma mitmete juhtumitega, kui isikud olid oma ID‑kaardi koos PIN‑koodidega andnud teise isiku valdusesse ja kasutusse. Tuntuim skeem on n‑ö tankistide kasutamine ettevõtte juhtorganis, kui üks isik allkirjastab kellegi teise isiku ID‑kaardiga erinevaid dokumente endale sobival ajal ja sobivas kohas. Kuna ID‑kaardi PIN‑koodide kohta on ainult hoiatused, et hoia PIN‑koode hoolikalt, ära unusta, ära jaga teistele, ära sisesta, kuhu juhtub, siis ei kaasne isikule põhimõtteliselt mingit vastutust oma ID‑kaardi ja PIN‑koodide jagamise eest.

et hääletajaks oli ikka see isik, kelle ID‑kaardiga süsteemi sisse logiti ja hääletati ning et hääletamisega on väljendatud ID‑kaardi omaniku tahet? Andres

ja vaatame neid teste ja kontrolle, mida on tehtud läbi aastate kogu selle protsessi vältel, sealhulgas AS Cybernetica poolt, siis ei ole suudetud tuvastada mitte ühtegi juhtumit, kus saaks väita, et e‑valimised ei ole turvaline lahendus või et e‑valimiste puhul see isik, kes hääletab, ei ole seesama isik, kes ta [olema peab]. Ma arvan, et te tõstatasite väga olulise küsimuse

internetimaailma. Nii nagu pangakaartide puhul, samamoodi ID‑kaardi, mobiil‑ID või Smart‑ID puhul on hästi oluline, et need paroolid oleksid eraldi sellest seadmest, et nad oleks inimesel endal peas, et neid paroole regulaarselt vahetataks. Ma arvan, me kõik oleme lugenud lehest või politseiuudistest, kui palju on olnud küberkuritegevust, kui palju on olnud pettusi. See on kõige kiiremini kasvav pettuse või kuritegevuse valdkond. Kui me vaatame laiemalt küberturvalisust,

Coopi poed pidid ennast sulgema, sellepärast et rünnati täiesti legitiimset Ameerika firmat, kes pakkus neile tarkvaralahendust, mida nad kasutasid kassasüsteemides. Või võtame Iirimaa näite. Hiljuti nõuti haiglatelt lunaraha 20 miljonit, mida Iiri valitsus väga õigesti tehes ei maksnud, aga selle süsteemi taastamine on siiamaani läinud iirlastele maksma 100 miljonit. algab igast inimesest, algab meist endast, sest see sõltub meie käeliigutusest, millele eelneb meie mõttemall, et kas me klikime iga lingi peale, kas me vahetame oma paroole. Kõige nõrgem lüli on alati see esimene kasutaja. Nii et hoidkem

Ei ole. Teine täpsustav küsimus. Kert Kingo, palun! Aitäh! Ma võtan kinni sellest viimasest lausest, et küberturvalisus algab igast inimesest endast. Ma ikkagi eeldan, et inimesed ootavad küberturvalisusreeglite järgimist asutustelt, eriti riigiasutustelt. Viimasel ajal on ju meediassegi tulnud väga palju informatsiooni selle kohta, et kas või näiteks Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumis

Väga hea ja õige rõhuasetus. Needsamad näited, mis te tõite, tähendavadki väga üheselt seda, et ka Eestis igapäevaselt kontrollitakse ja testitakse, millisest uksest on võimalik sisse murda. Need konkreetsed näited, mis te tõite, on

meie küberturvalisus ja meie digiühiskonna areng sõltub sellest, kuidas seda on rahastatud. Fakt on, et viimastel aastatel on digiühiskonna ja ja küberturvalisuse rahastus olnud selgelt ebapiisav. Minu jaoks on see prioriteet nr 1. Sellest olen ma rääkinud ühekaupa valitsuse ministritega, tutvustades neile küberturvalisuse ohupilti nende valdkonnas, rääkides sellest, milliseid investeeringuid on vaja. See on meie kõigi ühine ülesanne ja pingutus. Minu asi on need teemad kaardistada kaardistada ja otsida koos teiste ministritega ja loomulikult koos Riigikoguga lahendusi, et me saaksime küberturvalisusele ja digiühiskonna arengule ka piisava rahastuse. See rahastus on olnud just

aga see pool, kuidas hoida püsti ja kuidas tugevdada küberturvalisust, on jäänud tagaplaanile. Mina muudan seda. Mul on muu hulgas sellel reedel elutähtsate teenuste ja oluliste teenuste osutajatega, keda kokku on sadakond, et rääkida sellest ka ettevõtlustasandil. See ei ole ainult riigi küsimus, see on läbivalt kogu kogu ühiskonna teema. Me peame küberteadlikkust, küberturvalisust laiemalt teadvustama. Seepärast tulen tagasi paroolide juurde, tulen tagasi teadlikkuse juurde, tulen tagasi koolituse juurde, sest uksed tehakse lahti päris inimese poolt, vajutades valele lingile, kasutades aegunud paroole, usaldades neid paroole või jättes nad kuhugi ripakile.

välispoliitika. Mihhail Lotman, palun! Aitäh, austatud esimees! Austatud peaminister! Ma loodan, et sa mäletad, et kui sa esimest korda olid peaministri rollis siin Riigikogus, siis ma väljendasin muret Eesti välispoliitika jätkusuutlikkuse pärast. Sa kinnitasid, et mureks ei ole mingit põhjust, et nüüd sa ise juhid seda, su käsi on tüüril, ja üldse panid mind ilusti paika.Aga minu küsimus on seotud viimaste arengutega Afganistanis ja globaalselt maailmas. Afganistani katastroofil on mitu tahku. Üks on humanitaarne: kohalikud elanikud, põgenikud jne. Teine aspekt on globaalne. Talibani võit andis suurt julgustust

Sellel taustal on mul üsna kummaline kuulda meie välisministri vaikimist sel teemal. Ma tean, et mitte üksnes Riigikogu, aga ka valitsus ei puhanud suvel ja Välisministeeriumi töötajad on teinud suurepärast tööd. Aga Aga mis puudutab meie välisministrit, siis ta ütles ainult seda, et Talibanilt tulevad ka positiivsed sõnumid ja et Eesti hakkab jälgima, kuidas inimõigustega on. Seda ta ütles juba pärast seda, kui oli maha lastud naispolitseinik,

Kallas! Aitäh! Kõigepealt ma kinnitan seda, mida ma ütlesin ka esimesel korral: meie välispoliitika suund on see, mida on ehitatud alates Lennart Mere ajast. Põhiline moto on see, et mitte kunagi enam üksi. Ma olen teiega väga nõus, Afganistanis toimunul on mitu mõõdet, üks on globaalne mõõde ja teine on humanitaarmõõde. Selle humanitaarmõõtmega me tegeleme oma võimekuse piires. Oleme aidanud inimesi, kes on meiega teinud koostööd NATO‑s, kes on meiega teinud koostööd Euroopa Liidu tasandil ja kes on olnud seotud ka Eesti mittetulundusühingutega. Mis puudutab globaalset lähenemist, siis üks

Tõesti, välisminister Eva-Maria Liimets oli ETV saates "Välisilm", kus ta ütles, et kui Eesti peaks Talibani valitsust Afganistanis tunnustama, siis ta teeb seda tingimuslikult. See ei tähendanud seda, et Eesti kuidagi läheks Afganistani valitsust tunnustama. Lisaks tunnustatakse tegelikult riike, mitte valitsusi, ja me hetkel ju mingeid lootustandvaid signaale Afganistanis ei näe. See, millele te viitate, see, mis seal toimub, tekitab ju muret kõigis.

ole. Valitsuse kokkupanek ei anna mingeid julgustavaid signaale. See, mida ütlevad liitlased, on see, et Talibaniga siiski peab dialoogi pidama – just peaeesmärgiga, et humanitaarabi takistamatult inimesteni jõuaks.

Aga ei saa öelda, et välisminister on üldse vait. Endiselt me kuuleme selliseid üsna tugevaid sõnu nii Poola kui ka Ungari suhtes, et sealsed protsessid ei ole demokraatlikud ja on koguni võib-olla ohtlikud.

Poola lennukid kaitsevad meie õhuruumi, nad on meie liitlased NATO‑s. Muidugi, ka minule ei meeldi kõik, mis seal toimub, aga nad on meie sõbrad ja liitlased. Ja kui me räägime poolakatest, Poolast, siis

oluline siin ikka väga selgelt teha vahet, kes on meie sõbrad, ja ka käituda ja sõnastada kõike nii, et meie sõnumid nende suhtes võiksid olla leebemad?

Välisminister on tegutsenud ka just sellega seoses, mis puudutab Valgevene-Leedu kriisi ja Valgevene-Poola kriisi. See, mis toimub seal piiril, on selge Valgevene rünnak, hübriidrünnak, tegelikult Euroopa Liidu vastu. Meil on olnud nii Balti peaministrite kui ka Poola peaministriga ühised koosolekud, kuidas nendele sammudele reageerida, ja samamoodi on olnud kohtumised välisministrite kaitseministrite tasandil, sest, nagu me kõik ütleme, hetkel algab Eesti kaitse juba Leedu piiri peal. Poola valitsusega on meil väga tihe koostöö. Täpselt nii, nagu te ütlesite, Poola on meie liitlane nii Euroopa Liidus kui ka NATO‑s. Poolaga on meil tegelikult head suhted. Alles eelmisel esmaspäeval

Poola hoiab seal väga selgelt tegelikult seda liini. Võib olla oluline, et Poola, Leedu ja Läti tegutsevad piiridel nii, nagu nad peavad tegutsema, selles mõttes, et nad kaitsevad oma piiri illegaalse migratsiooni eest. Need inimesed on Valgevenes ju seaduslikult, kes üritavad üle piiri saada. Õnneks on viimasel ajal need vood peatunud, aga pigem on arvata, et see on mingi vahepaus, sest – pannes kaks küsimust omavahel kokku – see, mis toimub Afganistanis, mõjutab kindlasti ka seda, kuidas hakkavad toimuma protsessid Valgevene piiril. Seal on meil absoluutselt vaja teha koostööd Läti, Leedu ja ka Poolaga. Ja nüüd lisaküsimus. Priit Sibul, palun! Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Hea valitseja! Ma tulen tagasi sellesama viimase küsimuse juurde, mida Mihhail Lotman küsis. See on minu meelest küll vist esimest korda, kui ma kuulen avalikult teid Poola

See eelnevalt öeldu ei tähenda ju seda, et minu arusaamad ja poliitilised tõekspidamised langeksid Poola valitsuse omadega kokku kõikides küsimustes. Ei, meil on väga palju erimeelsusi, mille üle me vaidleme ka Euroopa Liidus laua taga, vähemuste õiguste üle näiteks. Aga see, mis osas ma olen väga positiivne, on meie kaitsealane koostöö. See koostöö on olnud väga konstruktiivne ja selle eest me oleme kindlasti Poolale

just, vabandust! Need olid nii erinevas kohas need küsimused, vabandust! Seda juttu

Tegelikult ta midagi sellist ju ei öelnud, vaid vastas küsimusele, mis on need tingimused. Seal on terve rida tingimusi, mis kindlasti mingit positiivset märki ei näita. Jällegi,

Nii. Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Liigume edasi kuuenda küsimuse juurde. Selle on esitanud Riigikogu liige Jevgeni Ossinovski, vastab peaminister Kaja Kallas. Teema: elektri hind. Jevgeni Ossinovski, palun! Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! No jätkame elektri hinnaga. Esiteks mõned äraklaarimised varasema vastuse kohta. Puidu põletamise eelnõu – te rääkisite, mis piiranguid selles eelnõus on. No ei ole puidusortimendi piiranguid selles eelnõus, mida parlament menetleb. Ma tean, et te olete seda seal omavahel erinevates kambrikestes arutanud, aga selles eelnõus seda piirangut ei ole. Ei ole seal 500 gigavatt-tunni suurust aastast piirangut, ei ole seda seal. Tegelikult saab seaduse järgi kuni 2 miljonit tihumeetrit ahju ajada ja selle eest tarbijalt raha võtta.

sellisel kombel, et selle maksavad kinni kodumajapidamised ja väikeettevõtted. Sellel ei ole seost uute taastuvenergiavõimsuste rajamisega.

Nii et see tuleb lihtsalt kodutarbijate arvel ja sellepärast ei ole see õiglane. Te ütlesite, et te ei saa minu mõttekäigust aru. Tasub jälgida parlamendi diskussioone, meil oli esmaspäeval väga põhjalik energeetikateemaline diskussioon. Tõepoolest on oluline on oluline uute vähempakkumiste väljakuulutamine, mis on praegu plaanis, 500 gigavatt-tundi sellel ja järgmisel aastal. Aga ettepanek, mis ma olen teinud, on see, et seda ei maksaks kinni tarbija, vaid see tuleks tegelikult riigi kvooditulu müügist, mis on kasvanud üle prognooside, tulenevalt kõrgemast CO2hinnast. Tegelikult oleks võimalik saada

Aitäh! Esiteks vabandan, et ma ei ole suutnud jälgida teie debatti energiateemadel. Päevakord on üsna tihe. Aga on selge, et kui te seda soovitate, siis ma palun selle välja otsida. Ma Ma ei väitnudki seda, et taastuvenergia tasu väheneb tänu sellele, et suurtarbijate taastuvenergia tasu väheneb, et ta sellega väheneb ka väiketarbijatel. Ma väitsin seda, et kui suureneb suurtarbijate tarbimine, siis selle

Täpsustav küsimus. Jevgeni Ossinovski, palun! Jaa, ettepanek on vähempakkumisi, mis tulevad, ehk uusi võimsusi rajada mitte tarbijatariifist taastuvenergia tasu kaudu, vaid kvooditulu müügist. Selliselt saavad mõlemad eesmärgid kenasti saavutatud ja kodutarbija saab perspektiivis, tulevikus, kui need taastuvenergiavõimsused on valmis, odavamat elektrit, aga ei pea seda oma tariifi kaudu kinni maksma.See on esimene asi, mida võiks ju teha lühikeses perspektiivis, aga neid asju on veel, mida lühikeses perspektiivis saab teha, kui selle peale tahta mõelda.

Vist 1. maist, ma täpselt seda kuupäeva ei mäleta. Tegelikult, arvestades neid kõrgeid elektrihindasid, on ju kõlanud mõistlikud üleskutsed, et seda tõusu võib-olla hetkel ei ole asjakohane rakendada,

käibemaksutulu kaudu. Nii et riik tegelikult teenib rohkem igalt tarbijalt käibemaksu pealt tänu sellele, et elektri hind on kõrgem ja tarbijatel on keerulisem, ja siis järgmisel kevadel tõstab veel tavatarbija elektriaktsiisi neli korda.

Esiteks, uute tootmisvõimsuste rajamine – eelnevalt teie kolleegile vastates ma sain natuke nahutada – võtab aega.

taastuvenergiale, mida me tahame teha selleks, et käivitada ilma toetuseta taastuvenergiaprojektide rajamist. Just selleks, et kui sul on kindlus ettevõtjana, et sa oled selle riigihanke võitnud, siis sa saad selle tootmisvõimsuse rajada ka ilma selleta, et sul on see taastuvenergia tugi.Nüüd tulen aktsiisi juurde. Te ütlesite, et neli korda. Aga see aktsiis on praegu 1 euro. Tõepoolest enne COVID‑i kriisi oli see aktsiis 4,47 eurot. Nüüd, kui elektrienergia

sest ta on nii väike osa koguhinnast. Tegelikult meie ei pea aktsiisidega otseselt ju midagi tegema, sest eelmine valitsus on võtnud vastu otsuse, et need aktsiisid tõusevad 2022. aasta mais tagasi kriisieelsele tasemele. Eks seda aktsiiside osa, kuna me oleme lubanud ka maksurahu, me peame arutama, aga mulle lihtsalt tundub, et kahjuks kiiret lahendust elektrienergia aktsiisi

Aitäh! Nüüd üks lisaküsimus. Eduard Odinets, palun! Ta ütleb niimoodi, et pealkirjana on elektri kallim hind hästi kõlav, aga selle mõju enamusele leibkondadele ei ole kindlasti tappev. ütleb üks elektriärimees. Peaaegu teie sõnad. Aga siiski tundub, et nüüd ja hetkel on see ikkagi akuutne probleem väga paljudele Eesti leibkondadele. Eriti nendele, kelle eluolu sõltub elektrist ja elektritarbimisest, olmemured jne. Teie varasem soovitus siin saalis Indrek Saare küsimusele vastates oli, et pöörduge kohalike omavalitsuste poole sotsiaalabi saamiseks. See ei kõla ka nagu väga rahvast hoolivalt. Kõik need asjad, millest te rääkisite praegu, on järgmise, ülejärgmise ja üleülejärgmise aasta teema, aga probleem on nüüd ja praegu. Inimesed on oma elektriarvetega hädas. Mida teie valitsusjuhina saaksite praegu öelda, mida te teete nüüd

Aitäh! Ma kuidagi ei pisenda seda probleemi. Võib-olla te ei olnud saalis siis, kui ma vastasin Indrek Saare küsimusele. Ma möönan, et elektrienergia hinna tõus on suur probleem ja see on suur probleem paljudele majapidamistele. Ma absoluutselt

Kevadel, nagu ma aru saan, pandi valitsuses paika vaktsineerimisplaan, palgati isegi Tanel Kiige kõrvale eraldi kõrgepalgaline inimene, vaktsineerimisjuht Marek Seer. Aga siiski see vaktsineerimisprotsent on praegu, nagu ta on. Kõige kurvem on seejuures asjaolu, et see on muutunud valitsuse jaoks asjaks iseeneses, lihtsalt mingiks numbriks, mida raporteerida. Ja see on saanud hakkama‑ või mittehakkamasaamise näitajaks avalikkuse silmis. Nüüd oleme seetõttu olukorras, kus valitsuse näo päästmiseks kasutatakse meetodeid, mis on meid juba viinud teatava õigusliku nihilismini. Me oleme praktikas jõudnud sinnani, et kuigi te ise peaministrina kevadel korduvalt kinnitasite ja kinnitas ka Tanel Kiik, et sundvaktsineerimist ei ole ega tule, siis nüüd sügisel valitsus oma korralduste ja määrustega surub igas valdkonnas peale just nimelt seda, mida me mõistame üheselt sundvaktsineerimisena. Kui hundi kohta öelda võsavillem või metsakutsu, siis see tegelikult ei muuda asja, hunt jääb ikkagi hundiks. Sundvaktsineerimine jääb sundvaktsineerimiseks ja see on seadusvastane. Kas te kavatsete oma otsuseid ka selles valguses hakata üle vaatama, arvestades, et te siiski ühel hetkel mõistate, et triivite seadusandlikult õhukesel jääl, ajades lihtsalt ükskõik mis hinnaga taga seda numbrit ja protsenti, mis muu maailma näitel ju tegelikult, kui kui me vaatame teisi kõrge vaktsineeritusega riike, on tõestanud, et see ei anna meile COVID‑i rindel mingit sellist tulemust, mida oleme oodanud, et me saaksime ühiskonda avada ja endise normaalse elu juurde tagasi pöörduda? Kaja Kallas, palun! Aitäh! Loomulikult, nende numbrite taga on inimesed, need on Eesti inimesed ja neid Eesti inimesi, kes on ühe doosiga vaktsineeritud, on 741 877. Eri vanusegruppides on neid inimesi erinevalt. Nagu ma ütlesin ka teie kolleegi küsimusele vastates, siis ongi läinud keerulisemaks inimeste veenmine. Selle tõttu

läbi, et mõista konkreetselt nende inimeste hirmusid ja seda, kas neid hirmusid on võimalik ületada või on nendele hirmudele ka adekvaatsed vastused. Ka inimestel, kes ei ole saanud näiteks piisavalt piisavalt informatsiooni, on kõhklused-kahtlused. Ma ei ütle seda, et need hirmud on põhjendamatud või lihtsalt, et ärge kartke. Kui inimesed kardavad, siis tuleb aru saada, mida nad kardavad ja kas me saame kuidagi neid hirme maha Paljude puhul ei saa seda teha ja nad jäävad endale kindlaks, sest nad on põhimõttelised vaktsineerimisvastased, teiste puhul aga saab. Nagu ma ennist ütlesin, meil oli sisuliselt kolm valikut reageerida sellele olukorrale, mis meil COVID‑iga seoses on. Ma usun, et te nõustute minuga, et kõik inimesed on sellest COVID‑i olukorrast väsinud. Nad on väsinud sellest, et ühiskond peab vahepeal olema lukus ja lahti, väsinud kõigest sellest. Vastutustundlikud inimesed on väsinud ka sellest, et kõik inimesed ei ole vastutustundlikud ja tänu sellele peavad nemad ennast piirama. Siiamaani on enamus

Aga .. kes ei taha kuulda võtta, see peab tunda saama .. Ja me ei kõhkle jõudu kasutamast selles tähenduses, et me kasutame siis sunnimeetodeid .. kui tegemist on inimestega, kes ilmselgelt ignoreerivad oma kohustusi ja kuritarvitavad oma õigusi .. inimene on nii suur siga, kui olla lastakse." Täpsustav

mis viib meid ühe teise õigusliku probleemi juurde, mis siin suvel väga selgelt esile tuli. Suve teises pooles, kui teie statistikat prioriteediks teie statistikat prioriteediks tõstev vaktsineerimisprotsess toppama jäi, ütles teadusnõukoja liige Irja Lutsar meedias, et nüüd tuleb küll propagandamasin täie hooga käima panna. Ja nii tehtigi. Sotsiaalministeerium ja haigekassa alustasid reklaamidega, pakkudes lastele ja noortele vaktsineerimisjärgselt võimalust võita iPhone. Pakuti ka kinopileteid, kõiksugu nänni ja hüvesid, isegi 5‑eurost jäätist vaktsineerimisbussi juures. Sellele juhiti Ravimiameti tähelepanu ja Ravimiameti konkreetne seisukoht oli, et vaktsiin on ravim, juriidiliselt samal pulgal retseptiravimiga, ja ravimi manustamisele ei tohi kedagi kallutada ei loosimise ega mingite hüvede pakkumisega. Peale seda nii otseselt vaktsineerima meelitavat propagandat me enam ei näinud, sellega tõmmati tagasi. Aga minu küsimus on: kas Sotsiaalministeerium, haigekassa ja kõik teised ei teadnud, et nad rikuvad seadust, ja kes peaks selle eest vastutama? Kas on alustatud mingitki ametkondlikku juurdlust ja kas on üldse mõeldud, mida nende sooritatud seaduserikkumistega teha, või ongi valitsuses jälle nii, et ups, juhtus, no mis seal ikka?

peab riik kindlasti tegema ja selle jaoks peab kasutama kõiki kanaleid. Teiseks peab riik kindlasti informeerima inimesi kõigest, mis vaktsineerimisega on seotud, vastama nendele küsimustele, mis inimestel on. See on kõik teavitamisprotsessi osa. Riigina ei ole meie pakkunud mingeid hüvesid. Me oleme pakkunud ainult seda, et inimesed saavad tasuta vaktsineerida. Ma juhin tähelepanu, et näiteks gripi vastu vaktsineerimine, mida ka arstid väga soovitavad, ei ole tasuta, aga COVID‑i vaktsiin on tasuta. Riigina ei ole me teinud mingeid lisapakkumisi, mitte midagi sellist. Seda, kui erasektor, kes mõistab, et ta ei taha jälle kinni minna, ja teeb mida iganes selleks, et ühiskond oleks avatud,

Nüüd üks lisaküsimus. Kert Kingo, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea peaminister! Kuna ka vaktsineeritult nakatutakse COVID‑isse ja seetõttu on tõenäosus levitada nakkust edasi, siis valitsus ju valetab, kui edastab jätkuvalt sõnumeid, et vaktsineerimisega saab viiruse leviku kontrolli alla. Ei saa ju. Milleks on selles valguses vaja veel mingi tõendiga tõendada vaktsineeritust või läbipõdemist? Mida see teadmine meile annab peale selle, et inimene on vaktsineeritud või haiguse läbi põdenud? Kus on siin loogika? Aga teie varasemast vastusest lähtudes küsin, kui palju täpselt vähendab vaktsineeritus tõenäosust haigus kergemalt läbi põdeda või mitte nakatuda. Mitu protsenti see on ja kust saab leida selle kohta teaduspõhiseid uuringuid ja statistikat? Aitäh, Esiteks, siin ongi erinevus: inimesed, kes nakatuvad, ja inimesed, kes haigestuvad nakatumise tagajärjel. Tõesti vastab tõele, et nakatuvad ka vaktsineeritud

on vahe. Mul kahjuks ei ole neid numbreid praegu siin kaasas. Ma lihtsalt mälu järgi üritan taastada seda, mida meile valitsuses on esitatud – ma võin teile selle informatsiooni eraldi saata

Seetõttu tegi teadusnõukoda ettepaneku muuta riskimaatriksit. Meil oli kaks kriteeriumi, üks oli surmad ja teine oli nakatunute osakaal, aga nüüd on haiglasse sattunud inimesed ja nakatunute osakaal. Just sellepärast, et tegelikult seda korrelatsiooni välja tuua, kuna surmasid on

tagada eestlaste säilimine enamusrahvusena oma kodumaal? Lugupeetud peaminister! Eesti põhiseadus kohustab meid pühenduma eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimisele selles riigis ja sellest üllast eesmärgist peaksid olema kantud ka kõigi valitsuste tegevused. Viimati, kui ma esitasin teile küsimuse eestluse säilimise kohta, vastasite te mulle aga niimoodi: "Kuidas te neid etnilisi eestlasi üldse defineerite? Või kuidas te tuvastate, kes on etniline eestlane?" "Ma ei tea, kui ma vaatan teile otsa, siis te ei ole ka blond ja siniste silmadega. Kas te ikka olete etniline eestlane?" Ja nüüd sõnasabast kinni võttes: teie kui vaieldamatult blond ja sinisilmne eksemplar, kes ei pea käima Eesti geenivaramus oma päritolu tõestamas, olete sel juhul kindlasti pädev vastama küsimustele rahvuspoliitika kohta. Nii et palun, milliseid meetmeid kavatseb Vabariigi Valitsus võtta, et kasvava migratsiooni ja muude demograafiliste protsesside tingimustes tagada eestlaste säilimine enamusrahvusena oma kodumaal? Ma palun jätkuvalt seda austust, hetkel küsijate poolt valitsuse suunas! Kaja Kallas, palun! Ma juhin tähelepanu, et mina ei lahterda inimesi õigeteks eestlasteks ja valedeks eestlasteks. See oli teie küsimuses tookord, et ainult etnilised eestlased peaksid Eestis elama ja teised ei peaks. Minu küsimus teile oli, kuidas te tuvastate etnilise eestlase. Minu vanavanaema

etniliselt ... Ma ei teagi, kuidas te seda tuvastada saate. On olnud üks riik, kus hakati tuvastama rahvusi ja siis panema ka märke Kuidas see lõppes? Mitte väga edukalt. Ma väga loodan, et me Eestis seda kuidagi tegema ei hakka, et ütleme, et üks eestlane või Eestimaal elaja, Eesti kodanik on kuidagi õigem inimene kui mõni teine. Seda ma õigeks ei pea. Loomulikult, põhiseaduses sätestatud printsiip seista eesti keele, kultuuri ja rahvuse säilimise eest on kõigile siin saalis oluline. See on täpselt sama oluline ka mulle. Seetõttu me teeme erinevaid samme just selles suunas, olgu see näiteks eestikeelse haridussüsteemi loomine, selle tegevuskava järkjärguline elluviimine selleks, et Eestis oleks rohkem inimesi, kes peavad Eestit oma koduks, oskavad eesti keelt ja hoiavad eesti kultuuri.

Jaa, proua peaminister, vaadake, ma võin ka tuua ajaloost hea meelega näiteid. Mina ei olnud veel laulva revolutsiooni ajal sündinud, teie juba olite. Aga ma tean tolle aja kirjutistest, kõnedest ja laulusalmidest, mis oli sel ajal üks põhiprobleeme väga paljude eestlaste jaoks. Näiteks, fosforiidisõtta mindi kahel põhjusel: üks oli see, et ohus oli Eesti looduskeskkond, teine oli see, et ohus oli eestlaste säilimine enamusrahvusena oma kodumaal. Täpselt nii nagu praegu. Miks oli eestlaste osakaal ohus? Ma vastan teie eest. See oli ohus võõrtööjõu massilise sisserände tõttu Eestisse. Kas ma saan teie eelnevast vastusest õigesti aru, et toonased mured, mis olid väga paljudel eestlastel südamel laulva revolutsiooni ajal, ei ole enam praegu ametis oleva valitsuse mured? Kaja Kallas, palun! Jaa, laulva revolutsiooni ajal oli tõepoolest see olukord, kus kasutati migratsiooni tööriistana tööriistana Eesti vastu. Mõnes mõttes samamoodi ... Võib-olla mitte täpselt samamoodi, aga on paralleel sellega, kuidas Valgevene kasutab praegu migratsiooni tööriistana hübriidrünnakus Leedu, Läti ja Poola vastu. See olukord ei ole kuidagi võrreldav tänase olukorraga, kus esiteks meil on oma riik, me ise otsustame, keda me siia lubame, millistel tingimustel me neid inimesi siia lubame, millistele reeglitele tuginedes peab siin toimetama, milliseid reegleid ja millist

Rändekäive oli peaaegu sama kõrge kui 1980-ndatel. Sellise olukorra jätkudes oleks meil kümne aasta pärast umbes Võru linna jagu vähem eestlasi kui praegu, kui taastetasandist madalam sündimus jätkub, siis võib-olla isegi Kuressaare või Haapsalu või Rakvere linna jagu vähem, aga Pärnu linna jagu uussisserändajaid rohkem. Kaudsed andmed näitavad, et see olukord süveneb. Nimelt on PPA värskete andmete kohaselt antud ajutine tööluba 19 000 välismaalasele ja meil elab lisaks 9000 ajutise tööloaga välismaalast.

kas valitsus ei kavatsegi sellist suuremahulist immigratsiooni mingil moel reguleerida või midagi ette võtta? Kaja Kallas, palun! Meil on selged reeglid, meil on isegi kvoodid, kes saab Eestisse tulla. Teie küsimusest endast lähtus, et need on ajutised tööload. Ajutine tähendab seda, et see on antud ajutiselt, mis tähendab seda, et kui tööluba lõpeb, siis kaob ka sellel inimesel ära õigus Eestis viibida. Ta peab lahkuma, täpselt nii nagu kõik need inimesed, kellel Eestis viibimiseks luba ei ole. Nii et selles mõttes massilist

saata meie poole hübriidrünnaku raames. Teeme koostööd just selleks, et seda illegaalset migratsiooni takistada. Meil on ju erinevad protseduurid lubade andmiseks, inimeste tausta kontrollitakse, et kes siia võib tulla ja kes siia ei või mitte tulla. Nii et et tegelikult need reeglid on meil paigas. Aga ma tahan rõhutada, et Eesti on väike riik ja tänu avatud majandusele on meil ka majanduskasv, seda sellepärast, et me tegelikult ei sulgu iseenesesse. Meil on 1,3 miljonit inimest ja meil on vaja läbikäimist ka teiste riikidega, just selleks, et me saaksime üleval pidada oma eesti keelt ja kultuuri, teatreid, kinosid, filmi – kõike seda, millest me hakkame eelarveraamistikus rääkima. See on kõik sellepärast, et kui majandus toimib, maksud laekuvad, siis me saame seda kõike endale lubada.

Selle on esitanud Riigikogu liige Mart Helme, sellele vastab valitsuse liige peaminister Kaja Kallas ja teema on riigi kaitsevõime kahjustamine. Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud peaminister! Eelmisele küsimusele vastates te ilmutasite selget ebakompetentsust ja asjaolude mittetundmist. Selget!

tõenäoliselt põhjustab olukorra, kus meile enam ei taheta nii palju tulla kui siiani. Aga tuleme minu küsimuse juurde. Minu küsimus puudutab jällegi vaktsineerimise teemat. Me oleme kuulnud väga uljaid hüüatusi Kaitseväe juhataja suust, et kõik mittevaktsineeritud sunnitakse Kaitseväest lahkuma. Me oleme saanud informatsiooni, et see on jõudnud otsapidi Kaitseliitu, see puudutab kaitseliitlasi, kes on kaitsejõududega ühel, teisel või kolmandal moel lepingulises suhtes ja kelle lepingud ähvardatakse lõpetada, kui nad ei lase ennast sunniviisiliselt vaktsineerida.

siis on see ikkagi, arvestades meie kaitsejõudude väga väikest isikulist koosseisu võrreldes enamiku teiste riikidega, väga tõsine hoop meie väljaõpetatud elavjõule ning ülimalt nahaalne ja raiskav suhtumine spetsialistidesse, keda on koolitatud vastavates õppeasutustes, kes on saanud tihtipeale ristsed ka Afganistanis, Iraagis ja mujal. Kas te ei arva, et niisugune üleolev, halvustav ja kaitsejõududest inimesi minema peletav poliitika on tänases rahvusvahelises olukorras otseselt Eesti kaitsevõime

terved rügemendid lähevad rivist välja, sest nad haigestuvad, siis see kindlasti kaitsevõimele kuidagi kasuks ei tule. Palun, täpsustav küsimus, Mart Helme! Aitäh, härra eesistuja! Esiteks, Eestis ei ole rügemente, see oli esimese Eesti Vabariigi ajal, kui meil olid rügemendid. Praegu on meil pataljonid. Mis puutub sellesse, et missioonile minnes vaktsineeritakse, siis esiteks, missioonile minnakse vabatahtlikult, teiseks, vaktsineeritakse vaktsiinidega, mis on ajaproovile vastu pidanud, mis on aastakümnete jooksul tõestanud oma toimivust ja seda, et neil ei ole kõrvalmõjusid. Praeguste vaktsiinide kohta seda öelda ei saa. Niipalju täpsustuseks teie vastusele. Edasi. On võimalik ümber korraldada küll. Riskianalüüsi kohta ütlen ma nii. Riskianalüüsi tegemise võimalus on antud. Mulle tundub, et seda käsitletakse allpool kui kohustust. Kui see on kohustusena võetud kasutusele, siis see on ebakorrektne ja see on sisuliselt seadusvastane. Nii et ka see on väga oluline ära märkida, et kui kohustatakse

Kui valitsus ja valitsuse allasutused seda rakendavad, siis valitsus rikub Eesti Vabariigi seadust ja kodanike põhiseaduslikke õigusi. See on lubamatu. Ma palun teilt vastust küsimusele, kas valitsus annab endale aru, et niisuguse poliitikaga põhjustatakse kümnete, aga võib-olla ka sadade inimeste puhul suhtumist, et niisuguse valitsuse tõttu me ei tahagi riiki kaitsma hakata, niisuguse valitsuse juhtimise all olevat riiki me kaitsta ei taha. Ma olen selliseid kibestunud märkusi juba kuulnud ja see on äärmiselt tõsine ohu märk. Kaja Kallas,

Nüüd riskianalüüs. Riskianalüüsikohustus kehtib juba 1999. aastast. Sellest aastast alates on ettevõtjatel, tööandjatel, kohustus teha riskianalüüs. Ainuke asi, mida praegune valitsus lisas, oli see, et me muutsime bioloogiliste ohutegurite määrust ehk seda, milliseid riske tööandja peab arvesse võtma. Varasemalt epidemioloogiline olukord ei olnud see risk, vaid risk oli näiteks see, kas inimesed võivad kukkuda või saada muul viisil kahjustada. Tööandja on selliseid kohustusi pidanud täitma kogu aeg. Bioloogiliste ohutegurite määrus annab lihtsalt võimaluse selle riskianalüüsi raames hinnata ka terviseohutust ja nakkusohtlikkust. Nagu ma ütlesin, ega see riskianalüüs ise ei ütle, kuidas peaks töö olema korraldatud. Selle riskianalüüsi põhjal saab tööandja ise hinnata, kas ta saab oma tööd ümber korraldada selliselt, et inimesed nakkust ei levitaks, ja kas see nakkuse levitamine kas töötajate endi vahel või klientidele või inimestele, kellega nad kokku puutuvad, on nii suur risk, et tööandja tegevus

Eesti rahva hulgas on nii neid, kes toetavad EKRE‑t, kui ka neid, kes toetavad Reformierakonda, Isamaad, sotsiaaldemokraate. See tähendab seda, et kui valitsust juhib ükskõik milline poliitiline erakond, kes on seaduse järgi valitud, siis see ei pruugi kõikidele kaitseväelastele meeldida, sest neil on erinevad poliitilised Aga Kaitsevägi kaitseb ikkagi Eesti rahvast ja siin ei ole küll mingit kõhklust, Kaitseväes mingeid kõhklusi ei ole. Nüüd üks lisaküsimus. Leo Kunnas, palun!

pidada tööl hooldajaid, kes on vaktsineerimata, sest on tõesti suur oht, et need eakad inimesed, kes on riskigrupis, surevad, kui need inimesed seal töötavad. Ent Kaitseväes on minu teada siiani olnud üks tõsine haigusjuhtum, mis on haiglas lõppenud, ja üks samasugune juhtum COVID‑iga ka liitlasvägede sõdurite hulgas kogu selle aja jooksul. Kaitseväes ei ole tegevteenistuses inimesi, kes oleks üle 60 aasta vanad,

Selle riskianalüüsi tulemus on see, millele te viitasite, et hooldekodus on reaalne oht nende inimeste elule ja tervisele. Kaitseväes, mulle tundub, on noored tugevad mehed, kes on pigem nagu hea lisaks on meil ka reeglid, et inimesed, kes on vaktsineeritud, ei pea minema eneseisolatsiooni, ja kui üle 90% on vaktsineeritud, siis sellisel juhul see risk on tunduvalt te küsite minu isiklikku seisukohta, siis ma sellele tuginedes, mida ma tean, et seal on noored terved mehed, ka vallandamist kuidagi õigeks ei pea. Aga minu teada seda ei ole ka tehtud, see on üks võimalik meede, aga seda ei pea